вчера имаше разисквания по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Разискванията започнаха, имаше изказвания. В края на заседанието обаче бяха закрити. В същото време имаше заявки за изказвания от госпожа Заякова Само ще Ви прочета текста на правилника: „След като списъкът на изказващите се е изчерпал или са се изказали представителите на всички парламентарни групи,

Госпожо Заякова, продължавате ли да искате да се изкажете? Добре. Има два подхода – единият, чрез гласуване да решим да се изкажат записалите се колеги

Уважаеми господин председател, взимам процедура по начина на водене. Явно не сте се запознали със стенограмата, тъй като не Вие ръководехте пленарното заседание в края на деня вчера.

други народни представители, които желаят да направят изказване. Такива нямаше. Не само че не е имало списък, но нямаше заявени желания за изказване. При това положение, коректно и съобразно процедурите в правилника, дебатите бяха закрити. Аз разбирам, че някои от Вашата група не са си свършили работата и трябва да дават отчет вероятно пред групата и ръководството й къде са били в края на вчерашното пленарно заседание, но нека техните задължения да не служат като несъстоятелни основания за подновяване на дебат, който вече е бил закрит по надлежния ред. Затова много моля: не извършвайте поредно нарушение на правилника, защото в противен случай просто да приемем с едно решение, че нямаме правилник и гласуваме ад хок според ситуацията и така, как са се събудили народните представители.

Преди да води госпожа Манолова, водих аз и тогава госпожа Заякова се заяви за изказване в списък. Добре. Давам думата на госпожа Манолова също по начина на водене. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, грешката е изцяло моя, тъй като поех воденето на пленарното заседание докато се изказваше господин Данаил Кирилов.

Налице е листчето, на което господин Миков е записал следващия изказващ се, което е стандартна практика в това ръководство – прави го и господин Имамов, правя го и аз, оставям го на следващия водещ. водещ. Поднасям своите извинения към пленарната зала, към народните представители и поемам отговорността за тази грешка. Наистина това е в резултат на мой пропуск. Моля за извинение! ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И поради тази причина все пак ще подложа на гласуване да се изкажат записалите се вчера колеги. Това бяха Зафиров и Заякова. Разбира се, ако има и други желаещи, при тази ситуация – до изчерпване на времето, мисля, че е редно да се изкажат. Ако няма други желаещи – няма да се изказват. След това ще преминем към гласуване. Преди това

Господин Зафиров желае ли още да се изкаже? Моля Ви, дайте ми пак списъка, защото сега виждам, че господин Ерменков желае. Вчера заявки бяха направили госпожа Заякова и господин Зафиров – само двамата. Казах сега: „които искат“ от групите, които имат време, също ще се изкажат. Не виждам защо трябва да ограничим тази дискусия.

защо вчера не вдигнах ръка за изказването си, тъй като оставаха само една минута и половина до края на заседанието и очаквах, че госпожа Манолова ще …

Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси беше приет като цел за борба с корупционните практики и имаше задачата да осветлява дейността и да гарантира прозрачно управление в процесите в публичния сектор на публичните личности. През 2010 г. в изпълнение на тези задачи по инициатива на управляващата тогава партия и с подкрепа на Европейската комисия за демокрация беше приета нова Глава 5а в закона, регламентираща дейността и създаването на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като независим орган, работещ в полза на обществения интерес. Дотук добре. Както казват, пътят към ада е осеян с добри намерения. За председател на комисията тогава е избран Филип Златанов. По презумпция и на основание на чл. 22б от закона членовете на комисията и най-вече нейният председател трябва да бъдат освен с висше юридическо образование безспорни личности, ползващи се с обществено доверие, с морални ценности, така че да могат да изпълняват задачите, за които са избрани. Не искам да се връщам на въпроса кой и поради какви качества предложи за председател Филип Златанов тогава,

Не е така обаче от месец юли 2013 г., когато гражданите на България научиха за тефтерчето на Филип Златанов. Обществото беше скандализирано. Обществото настръхна, шокира се, омерзи се, защото от това тефтерче лъсна една уродлива истина за предишното управление на държавата. Това е истината за задкулисието, за тъмните сенки зад сцената на политическия театър, дърпащи конците в изпълнение на определени цели манипулиране на преписки, оказване на натиск и въздействие върху предварително набелязани политически субекти и публични личности, съсипване на кариери, сриване на публичния имидж на неудобните за определени кръгове лица. От записките на председателя Филип Златанов в това тефтерче изскочиха доказателства, че едни публични личности, маркирани в тефтерчето с инициалите И.Ф., Ц.Ц., Б.Б., са поръчвали определени действия или бездействия под кодовите названия „да се удари”, „да се оправи”, „да се забави”, „да се спре”, „да се докладва” срещу други публични личности с цел тяхното съсипване и отстраняване или обратно – прикриване на извършени нарушения и дори престъпления.

се превръща чрез своя председател в инструмент за изпълнение на мокри политически поръчки от хората с инициалите. Вчера в своето изказване от тази трибуна членът на Временната анкетна комисия – представител от квотата на ГЕРБ, господин Кирилов наред с единодушното приемане на доклада и от тяхна страна, и от всички членове на комисията хвърли една нотка на съмнение отново около истинността на фактите от тефтерчето, че то не било представено на всички ни, въпреки че прокуратурата даде възможност всеки, който иска, да се запознае – в намиращото се тефтерче в досъдебното производство можеше да прочете неговото съдържание, както и в причинната връзка между съдържащите се в него инструкции и взетите от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси решения под ръководството на бившия председател. Разбирам деликатното положение, в което се намират колегите от ГЕРБ, след разкриване съдържанието на тефтерчето. Не мога обаче да разбера защо именно те не са най-гневните, най-безкомпромисните, най-решените да се сложи край на тези уродливи явления. Оказа се, че въпреки непрекъснато звучащите през годините на прехода от тази трибуна заклеймяващи думи за структури на ДС, ченгета, псевдоними, досиета, призиви за морал, принципи и законност, тези явления съществуват именно в техните редици. Питам къде е разликата? По-скоро питам: не намирате ли прилики между обвиненията, с които по повод и без повод глаголствате, и разкритията от тефтерчето на Филип Златанов за методите на работа на бивши ръководители от бившата управляваща партия? Страшната истина е, че за хората с инициалите И.Ф, Ц.Ц., Б.Б. няма свои, няма чужди. Утре можеше ударът да бъде върху всеки от Вас, върху всеки от нас, върху всеки гражданин от обществото, бизнесмен, политик, обществена личност, защото те са решили, че сте им неудобни, че сте застанали на пътя им и това е само едно звено от всички разкрития тефтерчета, разговори по телефони, записи, подслушвания, скоростен инфаркт, необясними катастрофи. Кои са доказателствата, че под председателството на Филип Златанов комисията е обезсмислила заложената в закона воля и е служила единствено за изпълнение на политическите поръчки, възложени от определени лица с политическо и обществено влияние? след като анализирахме всички предоставени доказателства относно работата на комисията, организацията, взетите решения по преписките, движенията на преписките, излизат няколко извода. Първо, относно двойнствения стандарт в организацията и решаването на преписките. Седемдесет и девет процента от общия брой преписки – 868 за трите години на работа на комисията, са разгледани извън срока, предвиден в закона, и то със забавяне с година и повече. В момента има 590 преписки все още висящи. три броя решения на Комисията за установяване на конфликт на интереси са взети, от които по 49 има особено мнение, но от тези 103 броя решения 92 броя са отменени впоследствие от съда. Само 11 са влезли в сила, а за този период комисията е изхарчила като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити 3 млн. 540 хил. лв. В голяма част от отменените решения мотивите на съда са, че съображенията на съда са общи постановки, несвързани с конкретния случай, че целта на закона не е преследване на всеки частен интерес, а само на този, който се е свързал с облага и влияние върху дейността на лицето, заемащо публична длъжност. Знаете ли какво означава това? Това означава, че или юристите в тази комисия са били изключително некомпетентни, за да постановят такива решения, или вторият вариант, който аз приемам за по-вероятен – че мотивите са съобразно предварително взетото решение „да се удари”, „да се спре”, „да се попречи” на определени личности и съответно намерени мотиви. На фона на горните данни за ефективността на работата на комисията за периода от три години, временната анкетна комисия обаче установи 100% успеваемост на преписките и ефективност съобразно указанията и отметките в тефтерчето на Златанов. Да, указанията са изпълнени на 100%. На второ място, очертават се три групи публични лица, срещу които са осъществени действия или бездействия на комисията. На първо място, това е врагът с партиен билет, тоест вътрешният партиен опонент членове на ГЕРБ, бивши депутати, общински съветници, между които Емил Димитров, Вяра Петрова, Марио Шиваров. Втората група са действащи кметове, общински съветници, бизнесмени и потенциални кандидати за заемане на публични длъжностни. Третата група, тази която показва, че комисията грубо е нарушила и своите компетенции, са образуваните 21 броя преписки срещу магистрати, нещо недопустимо по закон, и то не в качеството им на административни ръководители, а именно в качеството на формиране на тяхната воля по определени дела, откази или решаване на досъдебни производства, или на вече образувани и заведени дела срещу определени хора. Позволявали са си дори да събират доказателства срещу магистратите, включително са призовавали тези магистрати да дават обяснения пред комисията. Разбирате ли за какво става въпрос? Председателят Филип Златанов почти еднолично е управлявал и организирал работата на комисията. Без решение, като колективен орган на комисията, той е издавал становища и указания за наличие на конфликт на интереси срещу определени лица, отбелязани в тефтерчето му. Такъв е случаят с общинската съветничка Мариета Сивкова, за която едва по-късно, след като е отстранена, комисията взема решение, че няма конфликт на интереси. На четвърто място, правим изводи и относно начина, по който са избирани от председателя и от директора на Правния отдел служителите, работещи по важните в кавички преписки, тоест разбирайте тези, присъстващи в тефтерчето на Златанов. Четирима са служителите, които са решили две трети от преписките. Могат да се изброят още поредица от факти за нарушения в работата и начина на организиране на дейността на комисията,

разследващите органи и прокуратурата да си свършат докрай работата – да изяснят напълно всички данни, дали има повод за образуване на досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс и се ангажира съответно наказателната отговорност при доказана вина на лицата. Искам да се спра на въпроса: има ли смисъл и положителни последици от разкриването на истината около тефтерчето на Филип Златанов, както и от работата на Временната анкетна комисия? Категорично има. Най-важните последици вече настъпиха оставката на Искра Фидосова и на самия Филип Златанов. Защото, ако истината не беше излязла наяве, може би все още първата, именно тук от първата редица, често от трибуната щеше да ни учи на морал, на ценности, на законност, на принципи, а вторият, може би все така прилежно и стриктно щеше да изпълнява дадените му поръчки, записвайки в тефтерчето си: „За мен две заплати, за останалите една и половина”. По-важното обаче са законодателните инициативи, които се предлагат в доклада, имащи за цел да елиминират възможностите за субективизъм, непрозрачност и закононарушения. Надявам се Народното събрание да подкрепи тези промени в закона, когато проектът бъде внесен за неговото изменение и допълнение.

Някои от членовете на комисията, това са специално колегите от Политическа партия ГЕРБ Данаил Кирилов и Емил Радев, не са виждали тефтера и тефтерът не е идвал в комисията. Аз не знам госпожа Заякова дали го е виждала, но най-интересното е как медиите го видяха и снимаха, а специалната комисия, която беше създадена по повод и във връзка с личния тефтер на Филип Златанов, не можа да го види. да го види. Репликата ми към госпожа Заякова е: Вие видяхте ли тефтера, запознахте ли се в комисията, беше ли представен вътре в комисията и ако не е бил – защо се правят комисии, които не виждат веществените доказателства?

Уважаеми колеги, уважаема колежке Заякова. Всичко това щеше да бъде добре, ако тази комисия не беше комисия едноличен орган и Филип Златанов вземаше сам решенията. Но в тази комисия и все още има членове, които на практика са посочени от мнозинството в тази зала – и от БСП, и от ДПС, и от „Атака”. Впрочем, те са мнозинството в тази комисия. комисия. Ние изслушахме всички тези членове, изслушахме и администрацията. Нито един от тях не каза, че по някакъв начин – било то от Златанов, било то от който и да е друг, му е било въздействано. Казаха, че тези решения са взети по вътрешно убеждение от всички тях. Впрочем, единственият, който е писал 49 особени мнения, това е човекът, който е посочен от тогавашния премиер господин Борисов. Това стана ясно в комисията. Явно комисията си е вършила много добре работата, защото един от членовете й в момента е заместник-министър на правосъдието. С две думи, повишен е за добрата си работа. Няма никакви данни и това стана тотално ясно от всичките изслушвания в комисията – и на хората, които работят в нея,

Да, през изминалите две години и половина виждаме недостатъци в работата на комисията, които със законодателни промени могат да бъдат вкарани в един много по-ефективен път, много по-прозрачен път. Ние ще подкрепим тези промени

Уважаеми господин Стоев, в своето изказване казах, че тефтерчето се намира в досъдебното производство

Ще Ви отговоря на въпроса като юрист. Временната анкетна комисия не е разследващ орган. Ние бяхме създадени с цел да установим станалите обществено достояние данни и факти, изнесени в медиите от прокуратурата, а в гражданското право е известен институтът на начало на писменото доказателство. Мисля, че имахме достатъчно ясно начало на писмено доказателство, което ни даде възможност да съберем всички други доказателства,

за да можем да направим тези изводи относно направените нарушения както на закона, така и в организацията на работата. Ето защо считам, че ние не сме в компетенциите да установяваме истинността на тефтерчето или пък фактите, които се съдържат в него. На втората реплика на другаря,

нямахме абсолютно никакви противоречия относно изводите, които направихме в доклада, и именно затова те подкрепиха този доклад и предложението за решение от него. Благодаря Ви, уважаема госпожо Заякова. Уважаеми колеги, само да Ви кажа, че и в гражданския процес има другарство. Колегите юристи знаят. Има другари в гражданския процес, така че госпожа Заякова

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Бях споменат некоректно от колегата Заякова,

не, не сме се запознали. От заявлението на колегата Заякова става ясно, че наши колеги-членове са ходили в прокуратурата. Питам: в коя точно прокуратура? Как се запознаха с въпросното тефтерче? След като се запознаха, защо не интерпретират изцяло и изчерпателно фактите?

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-председател, колеги! Аз бях провокиран за изказване. Вчера внимателно слушах господин Кирилов какво говореше това, което силно ме притесни в цялата тази работа, беше изказаното съмнение относно достоверността на материалите и страниците страниците от тефтерчето, които цяла България успя да научи, да види, със съответните азбучни изразни форми като Ц.Ц., Б.Б., И.Ф. и така нататък. Това, което каза преди малко и господин Стоев, продължава да ме притеснява. Те имат някакви съмнения относно това, че тези страници са фалшифицирани ли?! представител Данаил Кирилов.) Доколкото съм запознат, това са фотокопия, които бяха изнесени по време на пресконференцията на прокуратурата тогава, когато се запознаваше обществеността с обстоятелствата, и се чудя това съмнение в достоверността дали не е съмнение и към работата на прокуратурата? Дали няма някакви инсинуации, че прокуратурата заблуждава обществото с тези фотокопия? Изведнъж се оказа, че всъщност има съмнения в част от комисията относно това, че тези страници са достоверни, аз поне така го разбрах, ако съм сбъркал, моля да бъда извинен. Колеги, освен всичко друго, като гледам какво е наименованието на комисията, там пише: „проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения”. Тук никъде не пише изясняване истинността на тефтерчето, провеждане на разследване, събиране на доказателства и така нататък. Всъщност Временната анкетна комисия си е свършила, според мен, много добре работата и докладът, който беше изнесен, бе достатъчно изчерпателен, за да даде добра картина относно стила на управление не само на комисията, а стила на управление по време на ГЕРБ като стил на управление в цялата държава – разправа с неудобните, политически терор,

Нещата там са значително по-дълбоки, отколкото даже и аз си ги представях, но това е друга тема, нека да не влизаме в други теми. Много моля нека да вършим нашата работа. Нашата работа е формиране на законовите рамки, приемане на онези промени, които ще помогнат наистина да имаме конкретно, ясно и много добре регламентирано действие във връзка с установяването на конфликт на интереси, във връзка с предотвратяването на конфликт на интереси, за да няма в бъдеще тефтерчета с Ц.Ц., Б.Б. и И.Ф. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Има ли реплики?

Да, аз правя реплика на господин Ерменков, но казвам и защо съм се отказал. Не мога да се въздържа, господин Ерменков, да не Ви репликирам. Вие казахте, че това, което се случва в комисията,

борбата на лобитата. (Реплики от ГЕРБ.) Особено показателен е случаят Вяра Петрова. Аз мога да си представя, господин Ерменков, шока и ужаса, които са обзели председателя на комисията, когато внесох сигнала и той е трябвало да даде становище по действащ народен представител от ГЕРБ, ГЕРБ, принадлежащ към някакво определено лоби. Представям си от друга страна и облекчението, което е изпитал въпросният председател, когато в самата партия ГЕРБ и лобито, което защитаваше госпожа Вяра Петрова, е станало ясно как тя тежи като воденичен камък на шията на партията и тогава вече се е получило указанието да бъде ударена. Ето това, пак казвам, е великолепна илюстрация на процесите, които течаха в самата партия ГЕРБ. Девет или десет месеца се точеше

първо, заявявам – да, уважавам прокуратурата, уважавам всички институции в държавата – и тези, които правораздават, и тези, които разследват. Моля да се съобразявате със следното. Не може да се направи обективно заключение на базата на фрагмент от документ, на база на факсимиле,

Да, правени са някои тенденциозни опити да се свържат, както каза госпожа Заякова, едни или други обстоятелства, за да излезе взаимозависима връзка. Но да Ви питам: общинската съветничка от Вашата партия вярно ли е, че е заместник-кмет на другата община – Тунджа? Кметът от Североизточна България – вярно ли е, че все още финансовият одитор му е снаха?

Колеги, аз не зная, може би неправилно се изразих или нещо не ме доразбрахте. Обяснявах, че не е работа и никъде не е записано за работата, дейността и в мандата на комисията да изследва тефтерчето. Ставаше въпрос за дейността на комисията, тя много точно и ясно е отразена в доклада. Отразени са зависимостите, отразени са онези указания, които са давани и 100% са изпълнени. Мисля, че тук не може да има никакво съмнение. тефтерчето го има, или го няма, и какво пише на другите страници, е нещо, което е в прерогативите на един съдебен процес да се установи какво е написано. То може да бъде доказателство, но то не може да бъде и не е предмет на работата на Парламента. Предмет на работата на Парламента е да се види стилът, по който е работила комисията и дали е имало зависимости. Както се доказа в доклада, такива е имало. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Има ли други желаещи за изказвания? Няма желаещи, няма по списък повече никой записал се. Няма желаещи. Господин Добрев, желаете ли? Дебнете се като котарачета Вие тук.

Но аз не мога да не заключа дебата. (Смях от КБ.) Господин Кирилов, аз от сърце благодаря за добрата работа, която свършихме в комисията. Но има някои факти и обстоятелства, които трябва да признавате. Вие казвате „обективни заключения”. Аз ще направя няколко обективни заключения, които са цитати от моя любим тефтер: „Да се информира И.Ф. за всички обаждания от първите мъже: И.Ф. И веднага, първо: „Дянков се обади за Димана Ранкова”; второ: „Любен Татарски – за общински съветник от Разлог”; „Беличанов гласувал за баща си да стане шеф на болницата”;

Хайде, бе, мъжаги, микрофонът е Ваш! Излезте и кажете: Вие чували ли сте се с този човек, ходили ли сте при Искра Фидосова, искали ли сте такива ходатайства, или не? И тогава ще разберем имаме ли обективни заключения или нямаме! Любимата ми рубрика, госпожо Цачева – прекратени с къси мотиви, без заглавия. Толкова са къси някои от мотивите, че въобще не присъстват в регистъра. Папката на Росен Плевнелиев е намерена в бюрото на Златанов, няма я в деловодството!? Сергей Игнатов – „имаме сигнал, но уволнението му стига”. Човекът е решил, че щом вече не е министър и си мълчи няма нужда да разглеждаме сигнала. ДОБРЕВ: Говорихме за съдебната система. Вие не сте искали и не сте се бъркали в съдебната система. Започвам: „Списъкът с магистратите – даден всички трябва да бъдат наказани. Първо, Гугушева готова за прекратяване, ВСС – не се е произнесъл, че е чиста??” С две питанки!

Само че човекът е имал проблем, казва: „Имаме проблем с ВСС – не ни дава доказателства”, тоест не може да си свърши работата?! И накрая, чисто политически.

„Вражески – „Капитал”, „Дневник”. Да се звъни на секундата”. Аз разбирам да са вражески за нас, ама за Вас защо са вражески? Това не е кръгът на Вашия президент Росен Плевнелиев? Човекът не е информиран какво се случва с политическата обстановка, защото си записва: „Какво правим със служебния премиер? Каква е ситуацията по принцип?” (Смях от ДПС.) Вие го държите в неведение и той не знае по време на служебното правителство какво да прави, как да работи! Толкова ли пък един не се е сетил да му даде ценни политически указания?! Ето, сега разбирам защо това не е Вашата тема! Разбирам, защото Вие нямате нито един аргумент.

Има ли желаещи за реплики? Господин Лазаров, заповядайте. Уважаеми господин Добрев, по повод заключителните Ви думи за разпада на групата от ГЕРБ, преди имаше един лозунг: „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!”,

Господин Радев, Вие вземахте думата за реплика. Заповядайте, имате право на изказване. Заповядайте, уважаеми господин Радев.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз съм юрист преди всичко и искам да знам защо част от анкетната комисия към момента е разполагала с доказателства, разполагала с информация, която не е била достояние на цялата комисия. Това ли подходът и начинът на работа – аз знам, че е това,

Или просто Ви беше дадена поредната представителна извадка! Видяхте ли всички тефтерчета? Защо ние от опозицията не бяхме поканени на тази среща? Защо? За да можете да работите с някаква информация и да правите някои заключения, които не знаем доколко почиват на факти и обстоятелства ли? КБ.) Това, което казвате в един момент, не беше казано в рамките на работата на Анкетната комисия, която работи два месеца.

Ако е част от опорните точки и ако се работи по този начин и правим временни анкетни комисии, които само и само да провъзгласят като решения опорните точки на Вашата партия – това не е нормално. Защо прокуратурата не изкара тези обстоятелства? Защо не изчакахме досъдебното производство да вкара обвинителния акт в съда, където ще видим всички тези обстоятелства има ли ги, няма ли ги, достатъчно ли са доказани? Това умозаключения на Филип Златанов ли са, който явно не чете даже вестници и си пише в тефтерчето разсъждения за политическата обстановка, или са реални факти? Някой казал ли му го е, или е получавал факсове отгоре, както се казва? Всичко това не стана ясно в работата на комисията. Аз присъствах на всички заседания и хората, които бяха изслушвани, ясно казаха, че нито той, нито някой друг, включително хората, посочени от Вашата квота, им е влиял. Как става така, че в една комисия от пет човека Филип Златанов успява да прокарва решения, без останалите да твърдят, че някой им е влиял? Как става това? Отгоре на това говорите, че са просрочени преписките. Много добре знаете как е в закона – трябва на комисията да се представят доказателства от комисиите, примерно каквато е нашата в Парламента, от комисиите в общинските съвети. Ние много добре знаем, че става огромното забавяне. И много добре знаем, че общинският съвет, който е доминиран от дадена политическа сила, когато става въпрос за общински съветник от нея, не предоставя доказателствата с голямо желание и с огромно закъснение. Знаете, че има процедури, в които трябва да се изслушват задължително лицата, които са обект на преписката. Те трябва да се призоват, трябва да дойдат. Един болничен и от там нататък отива за следващия месец. Това, впрочем, е проблем и в съдебната система, и при наказателните дела. Знаете, че бивш наш колега шест месеца не беше отишъл в комисията. Той дойде, каза, че е знаел за преписката и така нататък, нататък. Да, с две ръце подкрепям доклада в частта му, в която трябва да се направят законодателни промени. Те трябва да се направят така, че всички тези недостатъци, които констатираме, да се отстранят по всякакъв начин, да няма право еднолично да се взема решение в тази комисия, защото тя наистина е много сериозна, с много сериозен предмет, да има прозрачност, за да няма въобще съмнения в работата на тази комисия от тук нататък, а също така и да дадем достатъчно механизми каквато и да е проява на конфликт на интереси да бъде справедливо наказана със справедливите наказания. И да се надяваме, че от тук нататък няма над 80% от решенията на комисията да бъдат отменяни от съда, а тя ще работи по този начин, по който би трябвало да се изпълни ролята, която и ние, и нашите европейски партньори разчитат, че тя трябва да постигне. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Радев. Има ли реплики?

Благодаря, господин председател. Безспорни са няколко факта. Първият факт е, че има такова тефтерче. Вторият факт е какво е записано в това тефтерче. И уродлива е истината точно какво е записано: да се удари, да се манипулира. Това е същината на въпроса – защо този господин Златанов, заемайки тази държавна и ръководна длъжност, си е позволил по такъв начин да ръководи службата в ущърб на всякакъв демократизъм, на плурализъм, изобщо на всички изконни демократични ценности, против тях. Това е основното. А това кой се е запознал с тефтерчето, защо не сме изчакали досъдебното производство това е част от доказателствения материал по самото дело и по преписката. Всичко останало е опит за маньовър, избягване на този много тежък въпрос за българската държавност и за управлението на държавата през последните четири години. Същественото е, че това е факт, то се е случило и никога повече не трябва да се повтаря. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Попов. Втора реплика?

(КБ): Господин Радев, аз няколко пъти Ви казах, че това не е Вашата тема. Колко са тефтерите Вие знаете най-добре, защото нали заедно сте ги писали? Ти беше водещият офицер на Искра Фидосова, ти ги знаеш колко са тефтерите, аз не ги знам. Нашата комисия е по оповестените факти и данни. Това, което ползвахме и го уточнихме още на първото заседание, беше слайдшоуто слайдшоуто от прокуратурата. Ако Вие мислите, че прокуратурата е подменила доказателства или е дала грешен тефтер – излезте и кажете: „Прокуратурата е разпространила грешни факти и данни.” Това за тефтера. Ако Вие сте невинни или не чувствате вина, защо се освободихте от Искра Фидосова? Една причина – тя си тръгна заради здравословни причини, или, примерно, умори се. Защо мълчи господин Андонов? Защо не вземе отношение господин Татарски да каже за този съветник какво е направил. Да вземе думата господин Дончев да каже какво е неговото участие в освобождаването на заместник-министърката, която отговаряше за усвояване на европейските фондове. Не ме хвърляйте и не ме плацикайте с излишни фрази. Говорете по същество. Благодаря. Добре, ще продължаваме цикъла на личните обяснения. Заповядайте. Моля за тишина! защо не направим една комисия – да видим кой строи ИКЕА? Имаше излязла информация от едни имейли, една кореспонденция как ще строите с наши фирми, с наши хора магазините на една голяма фирма за продажба на....

бившия Ваш колега, сега не знам дали Ви е още колега, Георги Първанов, как ще привличате инвеститори, как ще строите големи хипермаркети, как Ваши хора ще ги управляват? Или пък да говорим за независимите медии – как една регионална...

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, темата днес е „Докладът на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушенията, извършени в Комисията за предотвратяване и Като чухме доклада, който вчера беше прочетен пред нас, видяхме по какъв начин е работила самата комисия. От друга страна, тъй като днес в дебатите някои от колегите поставят въпроса: кой с кои и какви детайли се е запознавал или не се е запознавал, и как сме работили, да, наистина в началото, когато започна работа Временната комисия, една част от колегите не участваха в работата на Народното събрание – в някои от заседанията не са участвали, но като цяло в комисията сме работили почти в пълен състав и сме наясно с всичко, което се е случвало там, включително с различните изслушвания, които бяха направени в комисията. От тази гледна точка ми се струва, че като финал на работата на Временната анкетна комисия сме длъжни да си направим някои изводи. Изводите от доклада и предложенията за промени в закона бяха подкрепени от почти всички членове на Временната комисия, и от наша страна ги подкрепяме. Другите изводи, които са по-съществената част от работата на Временната комисия, другите изводи, които обществото, хората хората чакат, на база това, което видях от слайдовете, които бяха показани от прокуратурата, все пак трябва да се опитаме да ги артикулираме от тази трибуна, да ги изкажем. А именно

който видяхме през последните три години и половина. Или ако този модел, от едната страна, наистина вълнува хората, то от другата страна хората наистина се

или те от тази трибуна или откъдето и да е ще ни учат на морал, когато виждаме тяхното проявление в работата и на Комисията за конфликт на интереси, и изобщо като пребиваване във властта? Самото пребиваване във властта по същество какво е било? „Да се удрят” или „да се оправят” удобните или неудобните – тези, които харесват или не харесват. Тоест да се саморазправят с когото и както си искат. Тоест за тези три години и половина в нашата родина се е случвала фидосовщината, цветановщината, борисовщината, ГЕРБ-щината

Моля, има ли реплики към изказването на господин Карадайъ? Няма. Други изказвания?

искам да Ви попитам: а днес за какво се говори? След като сте толкова ентусиазирани, след като сте толкова актуални да търсите истината, защо и до ден-днешен не внасяте в дневния ред на Народното събрание предложение за създаването на Анкетна комисия за Христо Бисеров? Много бързо го забравихте, а той е политик от началото на прехода до момента, в който Вие го принудихте да стане гражданин, след като получихте изпреварваща информация от компетентните органи! Защо не говорите за Христо Бисеров, когото всички знаеха и го назоваваха като Сивия кардинал? Защо не говорите за Христо Бисеров и неговите тефтерчета? Убеден съм, че като политик, като основен законодател той много пъти е злоупотребявал и е обслужвал определени нечисти интереси. Защо никой не говори за тази анкетна комисия? Защото Ви е страх, защото не искате тази тема да се повдига! Защо никой не говори за това, което всъщност казаха бившият президент на страната и бивши министри от тройната коалиция за днешното управление и за днешното задкулисие? Защото Вие съсипахте държавата. (Смях от КБ. Ръкопляскания Защото Вие изпаднахте в ситуация да командировате ежедневно по 1000-1500 полицаи в центъра на София, да оголите областните дирекции, общините на България

Защото по комисията Филип Златанов някой зададе ли си въпроса: как така управляващото мнозинство отиде на среща с прокуратурата? Това е част от Вашето разширение за ползване на този инструмент – да мачкате опозицията! След като има създадена анкетна комисия защо не бяха поканени представителите от ГЕРБ, от най-голямата парламентарна група, която днес е единствената опозиция в този Парламент, парламентарно представена? Защо не поканихте? Защо не говорихте заедно с нашите колеги? Ние няма какво да крием. Вие избирателно поднасяте тази информация, която Ви е предоставена от Прокуратурата. Говорите само за инициали, не знаем кои са тези имена.

Защо да не говорим за всичко това, което Вие сте добили като информация от това тефтерче, и да го кажете? Видно е кои са отишли, между другото – точно тези, които имат добрата комуникация

подпомагани от Прокуратурата със становището, което излезе, да излизате и да говорите за този „преврат”. Да, Вие действително направихте държавен преврат с тази манипулация и тези внушения. Мисля, че ще дойде време да говорим за анкетни комисии по това как работят институциите в България. Днес бихте ли ми казали как така се извършва данъчна ревизия на Президента на страната Росен Плевнелиев?

а българските граждани подкрепят Президента на страната, защото той е единственият стожер в момента на институция, която има различно мнение. (Викове: „Е-е-е!” и мисля, че ще дойде време да се говори за анкетна комисия за това как всъщност започна отстраняването на Станимир Флоров от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” (провиквания от КБ), как беше махнат главният секретар на Министерството на вътрешните работи Калин Георгиев. Знаете ли защо?

което направихте Вие е действително така, както каза Георги Първанов – Делян Пеевски да управлява държавата, да управлява чрез Данъчния директор, да управлява чрез вътрешния министър, да управлява чрез директора на Държавната агенция „Национална сигурност”. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Това го знаят всички европейски партньори. Това го знаят и голяма част от българските граждани. Дори за първи път, за което аз благодарих на Цветлин Йовчев, той направи самопризнание тук, от парламентарната трибуна, за използването на специални разузнавателни средства, за да разполага с тези оперативни данни, за да има това засилено полицейско присъствие. Това означава, че те са използвали специални разузнавателни средства срещу протестиращите български граждани, които имат различно мнение. и ДПС. Ръкопляскания от ГЕРБ.) Защо не направим една анкетна комисия за Петното – Бисер Петното? Да погледнем каква беше хронологията. Той беше Вашият инструмент, който използвахте в предизборната кампания. Това беше важният гражданин, който се срещаше с Орешарски, срещаше се с Цветлин Йовчев и с Орешарски. Доколкото знам, последната им среща е проведена на 9 август. Доколкото виждаме обвинението, което днес ще внесат, е за юни-юли месец. Защо? Ето това са анкетни комисии, които действително трябва да работят активно и да излиза истината. Това са нещата, които интересуват българските граждани, и аз Ви уверявам, че тези неща ще излизат на ред. Преди бяхте включили целия този репресивен апарат спрямо мен, а Вие виждате, че в момента Вашите съпартийци, Вашите хора, които излизат и говорят, се притесняват от това, което ще им се случи, защото знаят какъв е Вашият подход. Дори Георги Първанов каза, че за тези, които са застанали до него, ще започнат проверки.

Защо никой не говори за Сергей Станишев? Защо никой не говори за анкетната комисия, като вече има дебати в Европейския парламент за средствата, които се усвояват от някои близки до него хора? Ето това са нещата, които интересуват българските граждани и затова днес никой не говори по тази тема. Вие искате да има дебат, който дебат аз отново ще Ви върна към това – направете всичко възможно с Вашата прецизност, с Вашата обективност да направим анкетната комисия за Христо Бисеров, да видим как беше приет Законът за Държавна агенция „Национална сигурност”, промените в Закона за МВР. Христо Бисеров беше човекът, вносител на този законопроект, без да се мине на обществено обсъждане. Мисля, че ще има критика в Европейския доклад точно в тази посока. Няма как това да не бъде забелязано от всички, които действително милеят за България.

Хората се интересуват какво стана с Христо Бисеров. Кой назначи и кой предложи Делян Пеевски? Георги Първанов беше много ясен вчера – единственият, който излезе да защитава тази кандидатура от Коалиция за България, беше Сергей Станишев. това, което в момента правя днес пред Вас, съм убеден, че от тук нататък ще има поредица от публикации за това как пребивам дъщеря си, как примерно съм правил не знам какви си прегрешения, защото Вие държите точно този инструмент, за който говореше Георги Първанов.

Знаете ли, че на 21 май Волен Сидеров имаше подобни хулигански прояви с колегите си от „Атака” точно пред Българския парламент?

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ: В тази зала важният пръст, който беше необходим за това правителство, беше Волен Сидеров! На него му е позволено всичко! Вие нямате смелостта да излезете и да говорите за Волен Сидеров, защото Вие трябваше да излезете с позиция, а не да Ви осъждат представителите на Европейския парламент за това, което се случва тук, в България.

Само искам да Ви припомня, че на всичко това, което се случи на 21 и на 29 със златния пръст на Волен Сидеров, знаете ли защо не реагира Прокуратурата и защо не реагирахте Вие, като парламентарно мнозинство

ако имаше адекватност на прокуратурата на 21 май, нямаше да се стигне до Варадеро, нямаше да се стигне до Варна и нямаше да говорим за морала в политиката, който Вие давате като пример. (Шум и реплики нещата! Уважаеми колеги, благодаря Ви за Вашия ентусиазъм, за добрата връзка и комуникация, която имате с прокуратурата. Моля Ви, помагайте. И в следващите срещи, които правите, канете представителите на ГЕРБ, които участват в подобни комисии. Създава се усещането, че Вие всъщност разчитате в бъдещите избори отново пак на българската прокуратура. Убеден съм, че тя ще приложи целия си ресурс, заедно със съответните компетентни служби, за да атакуват кметовете на България. Знаете, че в 2015 г. предстоят местни избори. Вие умеете да правите това. Показахте го и с делото „Галерия”, когато действително подслушвахте опозицията. Така създадохте усещането на хората, че създадохте в този кръг на подслушване да попаднат политици, общественици. Защо трябва мен да ме слушат в момента задавате ли си въпроса? Аз публично говоря всичко това, което говоря и по телефона (шум и реплики), защото трябва да се знае кои са обществениците, кои са политиците, кои са структурите и какво си говорим по начина на функциониране, на действията на една политическа партия. Това ще бъде ясно и ще излезе в публичното пространство, когато нещата действително се нормализират и демократизират в България. Ще стане с подкрепата на Европейската комисия и на европейските ни партньори. Това – да говорите днес за този, онзи, кой какво говорил, Вие избирателно вадите някаква извадка и си правите виртуално Ваше предположение. (Реплики това не е удачно. Господин Добрев, по същия начин можем ли сега ние да чукнем в Гугъл и да четем за Вашето задържане, когато беше с тези пари, и можем ли да правим импровизация? (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нека да направим анкетна комисия тогава. Можем ли да направим и за това анкетна комисия?

Тишина в залата! Първо, да Ви кажа, че пристигна и ще Ви раздадат третия Отчет за изпълнение на управленската програма на правителството. Второ, за реплики – господин Цветков, господин Карадайъ и господин Ерменков. Господин Кутев изпусна. Честит имен ден!

не разбрах, понеже искате и други анкетни комисии, Вие искате ли анкетна комисия за госпожа Искра Фидосова? Това не разбрах. Второ, питате как работят институциите. Вярна ли е информацията – мен много ме разтревожи, не знам колегите журналисти, които са в залата отзад, за списък на незаконно подслушвани български журналисти, български граждани, включително политици – свои и чужди? Вие по този въпрос нищо не казахте, а доста бяхте всеобхватен. Следващото нещо, имало данъчна ревизия за Президента. Първо, хубаво е, че имате тази информация, аз я нямах. Може би е вярна. Какво означавала тя? Това означава върховенство на закона. Когато има сигнал по законов ред, институциите явно работят и могат да проверят както министър – бивш или настоящ, така и Президент. И последното, за Калин Георгиев. Не знам точно дали господин Миков го е назначил или заварил, но знам следното – Вие и Бойко Борисов прокламирахте нов морал и накарахте хиляди български граждани да си вземат отпуските. Имаше хора, които работеха, но формално се водеха в отпуск, защото Дянков и Вашето управление искаше да се изчистят отпуските. Оказа се, че господин Калин Георгиев – резултатите от дейността му ги видяхме всички, не си беше взел отпуската и получи десетки хиляди лева обезщетениe за отпуски. Помолих Вие и Бойко Борисов да го помолите, ако той прецени, да ги дари в онзи фонд, в който други Ваши министри си бяха взели парите, но ги върнаха. Това са ми забележките към Вашето пространно и хаотично изказване. (Реплики:

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Цветанов, господин председател! Колеги народни представители, аз имам малко нужда от помощ.

това – когато някой с няколко обвинителни акта застава на тази трибуна и обвинява човек, който още с получаването на сигнал, преди образуването на досъдебно производство, се оттегля от публична дейност, а обвиненият с обвинителен акт държи и дава морални поуки към този човек? Това нещо не знам как се нарича. За съжаление, в момента не разполагам и с тълковен речник. Но Вие ще ми помогнете. Иначе в нашето село му се казва гьонсуратлък.

9. Там ставаше въпрос за идеи за няколко анкетни комисии. Той изреди доста и От тази гледна точка считам, че пропусна една анкетна комисия – Анкетна комисия във връзка с господин Цветан Цветанов и незаконното използване на СРС-та

първата част от моята реплика. Благодаря Ви за вниманието. Моля Ви, не подвиквайте! ТАСКО ЕРМЕНКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Искам да изкажа сърдечната си благодарност на господин Цветанов за обстоятелствения анализ на вътрешнополитическото положение на България днес. Не можах да разбера каква е връзката между това, което той говореше, и дневния ред, който обсъждаме в момента. Най-вероятно поради моя умствена ограниченост се е случило това нещо. Но искам случило това нещо. Но искам да кажа: господин Цветанов, Вие освен че направихте един анализ, ни дадохте и програма за действие и забравихте, че вече не Вие определяте дневния ред на България. Не сте Вие, и слава Богу, че не сте Вие. Защото това, което Вие направихте, излезе по вестниците – не списък с подслушвания от нас, а списък с подслушвания от Вас. Понеже говорите Понеже говорите за топлите връзки с прокуратурата, да Ви попитам: Вие откъде знаете точно кога, какво обвинение и от коя дата ще бъде внесено срещу Бисер Петното? (Шум

Господин Добрев, ще дойде ред и за Вашето лично обяснение, след дупликата на господин Цветанов. Има и заявки за изказвания, ще продължим малко тази оживена дискусия.

Защото тя има много сериозни връзки с действието и функционирането на политическата класа в годините на прехода, симбиозата „организирана престъпност – задкулисие – олигархия”.

Това, което казвате за оттеглянето на Христо Бисеров – смятам, че когато човек е усетил своята вина,

МИКОВ: Постоянно приканвам залата, но след като дори ораторите имат поведение... Господин Карадайъ, моля Ви!

Понеже се гордеете с днешната политика, искам само да Ви припомня онова, което се случи в управлението на ГЕРБ. случи в управлението на ГЕРБ. Забравихте ли отвличанията? Забравихте ли за въоръжените грабежи? Забравихте ли за предоговарянето на договора със „Сименс”, който беше сключен от господин Миков?

Така че, уважаеми управляващи, в момента Вие трябва да дадете отговори и за мерките, които предприемате на българо-турската граница, защото другата седмица специално за Вашата политика пристига комисията ЛИБЕ, а комисията ЛИБЕ е точно за правата, свободите и това, което правите.

Господин Цветанов, вие четири години управлявахте тази държава и четири години, както излиза вече информацията, ние бяхме за Вас просто субекти от СРС-тата.

Вие оплюхте хора, които днес не могат да гледат другите хора в очите! Това бяха Вашите обвинения! Вие ли ще ми говорите за морал?! Авиоотряд 28, полети до Истанбул, Ливан! Вие ли ще ми говорите за морал, за пари?! Вие точно?! Вие ли ще говорите за финансови ревизии?! Вие, който мачкахте цялата опозиция четири години?! Няма да цитирате президента Георги Първанов, защото същият е бил на финансова ревизия по време на неговото управление, неговото семейство – също.

с Вас се познаваме от преди да станете политик. Мога да Ви кажа и къде сме се срещали, но мисля, че няма да е добре за залата. Благодаря. (Силен шум в ГЕРБ. Народният

Уважаеми господин председател, възползвам се от правото на лично обяснение.

Ако искате, можем да спорим по тази тема с когото си прецените и от Вашата парламентарна група. Така че в тази посока първото е, че бихте изглеждали много притеснен, ако седнем да си говорим за всичко, което е свързано за мен или за Вас. Това, което мога да Ви кажа

Разбрах, че сте много информиран. Знаете някои неща за мен. Вероятно знаете много неща и за държавата. Искам да Ви задам един елементарен въпрос: къде е лицето Христо Бисеров – заместник-председател на концесионера на БСП? Къде е това лице, господин Кирчо Добрев? Къде е, щом сте толкова информиран? И как така това лице – господин Бисеров, който е заместник-председател на Лютви Местан, председател на концесионера на БСП

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Хубаво напомни председателят по коя точка сме в седмичната програма, а именно за тази комисия. Когато решавахме да се създаде такава комисия, мисля, че тогава направих изказване и пак стана такъв спор, какъвто се получава в момента. Мисля, че тогава в този дебат депутатите от ГЕРБ излизаха да обясняват кой каква любовница има от останалите политически партии. Дебатът пак отиде в някакви невероятни посоки, но не и да се насочи към това какво пише в това тефтерче, какви са тези инициали.

Обсъжда ли се някаква тема, която не е в техен интерес, веднага темата се измества, отива към нещо друго, което е особено рязко, което ще припали всички, за да се измести дебатът, да се създаде някакъв друг скандал. Защо мислите, че тук физкултурникът – ако се припознае, да дойде за лично обяснение – държа тази тирада, да обяснява за Партия „Атака”? Защото се надяваше да дойде някой и да му плесне два шамара. Затова беше цялата работа. Толкова му е

го, само един ореол му трябва на главата, обръща се към присъстващите в залата и казва: „Виждате ли колко е лошо в тази зала? Вижте на какво сме подложени.” А той всъщност идва тук и профанизира, отвращава всичко в тази зала. Защото това ще се отрази по медиите. По какъв начин пак политиците са лоши, пак те са много гадни, пак това Четиридесет и второ Народно събрание, трябва да го съборим. Защо? Защото се разглеждат теми, които не са изгодни на ГЕРБ. Какво да направим, господа от ГЕРБ? Какво да направим, че Ваши представители са писали тези тефтерчета, че те са давали тези заповеди? Какво да направим? Това е действителността! Казах Ви го и предишния път – истината ще Ви направи свободни. Трябва да преодолеете определени неща в себе си и да ги надмогнете, ако искате да останете на политическата сцена. Какво мислите – че в това Народно събрание, колкото и да му е мандатът, така ще я караме по всяка тема, която не Ви е изгодна – тирадите на Цветанов за Наглите, организираната престъпност, евроатлантическите ценности, партньорските служби?

И други такива теми, които няма да са им изгодни, и пак ще видите как ще обясняват за всичко друго, но не и за това. Моля Ви, малко политическа зрялост, не се впечатлявайте толкова лесно от такива закачки и кукички, които Ви се поддават. Да, господин Добрев хубаво каза къде се е запознал с Цветанов. И аз мога да кажа например, когато Цветанов ми казваше: „Моля ти се, братко, моля ти се! Помниш ли, Цецо, когато ми го каза това? Ела и го кажи: „Моля ти се, братко!”

лично обяснение – имате думата да обясните лично, ако сте се почувствали засегнат. Кажете от какво се почувствахте засегнат и се обяснете. Злоупотребата не само Вие я правите – и отляво, отвсякъде. Злоупотребата с лично обяснение прави дискусията в залата безконечна

Почувствах се засегнат от начина, по който се интерпретират определени негови виртуални спомени. Това, което е изключително важно да се знае, е, чe когато се правят поредните внушения, създават усещане за пропагандиране от парламентарната трибуна на неверни твърдения и факти. Затова попитах: може би има в спомена си, че съм бил и на Варадеро. Може би после ще ме обвинят, че снимките, които излизаха от тази прекрасна дестинация или други снимки на техния лидер, сигурно пак ще обвинят мен.

беше пред разпад, критиките, които идваха от Европейската комисия по критичността на тройната коалиция и управлението, което беше. Виждате, че имаше политическа воля в позитивните послания, които бяха в Европейската комисия – последните доклади. Сега очакваме последния, за да видим каква ще бъде действително оценката. Това е обективната оценка, която се дава от външен

Има предложение за прекратяване на разискванията – остава малко време на групите. Ще го подложа на гласуване, но преди това проф. Станилов иска да се изкаже. Нека да чуем и проф. Станилов и ще гласуваме предложението. Има ли други желаещи за изказвания? Няма. Заповядайте, уважаеми проф. Станилов. Не знам как може да бъде наречен човек, който преди четири години с гласовете на хулиганите и главния хулиганин – Волен Сидеров, стана заместник министър-председател и министър на вътрешните работи?!

За инциденти, не за тефтерче-документ за големи нарушения, а за инциденти – дали ги е имало, или ги е нямало, още не се знае и не е сигурно, тъй като следствието не е завършило. Много добре си спомням за инцидента пред джамията, когато господин Цветанов не беше дори в България, но още оттам, от чужбина, каза, че ние сме виновните, ние сме сатаните, ние сме идиотите и така нататък, и така нататък. Сега излиза и говори, че сме хулигани. Когато Парламентарната група на ГЕРБ напускаше напускаше Парламента, господин Борисов по една от телевизиите каза: „Аз не искам да бъда в този Парламент, защото ще заседавам с мутрите на Волен Сидеров.” Аз съм най-старата от тези мутри. И като доайен на мутрите и на хулиганите излизам на трибуната да кажа, че подобно

Това искам да Ви кажа! Не искам, никога не съм засягал никого и не съм предизвиквал лични обяснения, не съм нападал никога лично и не съм говорил за личности. От тази трибуна винаги съм говорил за политика. Един-единствен път говорих за личности, когато излязох от тази трибуна и защитавах

Поне, като си бил такъв, мълчи си и не се обаждай! За нашето хулиганство ние ще отговаряме пред съответните органи. Навремето и сегашен съюзник на ГЕРБ – Румен Петков, и Георги Първанов водеха срещу нас дела, наричаха ни с гнусни думи, правеха лов на вещици срещу нас. Днес те са съюзници на ГЕРБ, както чухте от всичките изказвания на господин Цветанов – непрекъснато се цитираха и Първанов, и Румен Петков – те били толкова велики хора. Аз лично винаги съм смятал и от тази трибуна е казвал Волен Сидеров, и аз съм повтарял след него – Георги Първанов е професионален предател! БСП се отърва от онзи, който предаде лидера си Жан Виденов, който предаде партията си и след това стана президент с нейните гласове! Това е вонящ политически труп и не представлява абсолютно, и не се надявайте да Ви помогне в нищо! Той ще предаде и Вас! Благодаря Ви, професор Станилов. Реплики има ли? Няма. Уважаеми народни представители, няма повече желаещи за изказвания. Закривам разискванията. Оказа се по-добре, че сме ги пуснали днес – много неща се казаха. Преминаваме към гласуване на Решение по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Ще Ви прочета пак решението, което вчера господин Добрев представи пред Вас: „РЕШЕНИЕ Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Приема Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.